Utvrđujem da je većinom glasova, 76 za, 10 suzdržanih i 9 protiv donijet zaključak kako su je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 76 za, 10 suzdržanih i 9 protiv donijet zaključak kako su je predložilo matično saborsko radno tijelo.

molim vas.

zastupnice i zastupnike da zauzmu svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti sa glasovanjem.

Utvrđujem da je većinom glasova, 76 za, 10 suzdržanih i 9 protiv donijet zaključak kako su je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 76 za, 10 suzdržanih i 9 protiv donijet zaključak kako su je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Samo da vas pozdravim, da čujem tko ste, evo ga imam tu popis.

Molim zastupnice i zastupnike da zauzmu svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti sa glasovanjem. Mislim da možemo nastaviti. Sada je na redu Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2017. g., podnositeljica je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, rasprava je zaključena. O ovoj točki dnevnog reda glasovat čekom sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela, dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2017. g., molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova, 76 za, 10 suzdržanih i 9 protiv donijet zaključak kako su je predložilo matično saborsko radno tijelo. Izvolite, kolega Lovrinović. Poštovani predsjedniče Sabora, možete li nam objasniti kriterij po kojem ste izbjegli raspravu da se stavi na plenarnu sjednici o HBOR-u i HANFA-i, a druge točke dnevnog reda stavljate na plenarnu sjednicu?

odbor nije predložio, ja se drži Poslovnika a i vi ste bili na odboru evo čujem i niste predložili to. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Oprostite, na ovom moram odgovoriti. Ja sam na kraju morao otići, nije bilo čak ni kvoruma ali molim vas, … …/Upadica predsjednik: Nemojte, molim vas./… … ali neka javnost zna da manipulirate i ne želite da se čuje istina o tome. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Lovrinović, molim vas, sjednite. Imali ste prilike predložiti, niste predložili i sad ovdje pred javnošću, pred građanima optužujete druge da su krivi za nešto što vi niste napravili, pa molim vas.

O ovoj točki dnevnog reda glasovat čekom sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela, dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2017. g., molim glasujmo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 76 za, 10 suzdržanih i 9 protiv donijet zaključak kako su je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 76 za, 10 suzdržanih i 9 protiv donijet zaključak kako su je predložilo matično saborsko radno tijelo.